godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Kao što znate, saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice. Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan, u ovom trenutku, 171 u ovom trenutku, 171 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, (tačke 1. i 2. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. godine, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Stavljam

odluke.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime, čestitam predsedniku, zameniku predsednika i članovima Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge na izboru i poželim im uspeh u sprečavanje korupcije.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, Veće Agencije čini pet članova, kao i da članove Veća Agencije Narodna skupština bira većinom glasova svih narodnih poslanika.Takođe, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da je ministar pravde, kao ovlašćeni predlagač, povukla predlog za kandidata Dejana Milića.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Kao što znate, glasaćemo pojedinačno.Stavljam

157.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere StevoBajić, samostalni savetnik u Agenciji za sprečavanje

šestoro.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere DanicaMarinković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji.Zaustavljam glasanje:

jedan.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabereBiljana Pavlović, šef Kabineta predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i šef protokola u Komisiji za zaštitu konkurencije.Zaustavljam

troje.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere IvanĐoković, diplomirani pravnik iz Novog

171.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere TamaraMišić, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.Zaustavljam glasanje:

172.10. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Maja Petrović, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, nije glasalo – 173.11. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Velimir Matković, advokat u

173.12. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Dragana Petković Anojčić, viši savetnik u Sektoru za normativne poslove Stručne službe Zaštitnika građana.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, za – dvoje, nije glasalo – 171.13. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda u

173.14. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Radmila Lemajić Kišgeci, sekretar Medicinske škole „7. april“ u Novom Sadu.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, nije glasalo – 173.15. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Saša Došen, advokat u Novom

173.16. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Bratislav Stanković, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, nije glasalo – 173.17. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Danja Matković, advokat u

170.18. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije izabere Dragić Radovanović, advokat u Beogradu.Zaustavljam glasanje:

173.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabrala: Steva Bajića, Danicu Marinković, doc. dr Miloša Stankovića, Biljanu Pavlović i Tamaru Mišić.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članovima Veća Agencije za sprečavanje korupcije na izboru i poželim im uspeh u radu.Peta februara 2021. godineStavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godine, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 19. februara 2021. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno

da će glavna tačka biti Predlog zakona o klimatskim promenama i Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine.Zahvaljujem se svima.